se stvore uvjeti. **Šprem, Boris (SDP)** Konačni prijedlog Zakona o konačnosti namjere u platnim sustavima i sustavima za namjeru financijskih instrumenata, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.br. 89.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 Da. Izvolite, zamjeniče ministra Lalovac.

koji bi mogao nastati u slučaju otvaranja postupka zbog insolventnosti nad pojedinim sudionikom sustava npr. stečaja jer konačnost namjere podrazumijeva da su nalozi za prijenos valjani i obvezujući ukoliko su prihvaćeni u sustav prije trenutka otvaranja postupka stečaja. Zbog iznimne važnosti takvih sustava za gospodarstvo nužno je da se provedeni nalog pod određenim pretpostavkama bude neopoziv i neprobojan. Na ovaj način isključuju se pravni rizici kojim su izloženi platni sustavi, sustavi namjere vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata u slučaju otvaranja postupaka zbog kojih je moguće pobijanje pravnih radnji poduzetih u takvom sustavu. Budući da navedeni sustavi čine financijsku okosnicu gospodarskog sustava navedenim se pravilima u konačnosti sprječava širenje rizika u gospodarstvu. financije i proračun. podržao je jednoglasno donošenje oba zakona i predlaže Hrvatskom saboru da izglasaju zakone s kojim se usklađujemo sa pravnom stečevinom EU i unapređujemo financijski sustav u suradnji sa Europom. Hvala. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik Igor Rađenović. Izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Budući da je gužva ja sam požurio. Uvaženi zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege pred nama je Konačni prijedlog Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata. Uvodno je važno reći da se ovim prijedlogom usklađujemo sa EU regulativom i direktivama 2009/44., 98/26. te 2002/47. Cilj tih direktiva, a posljedično i ovog zakona, jest isključivanje pravnih rizika kojima su izloženi platni sustavi i sustavi za namjeru vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata u slučaju otvaranja postupaka zbog kojih se mogu pobijati pravne radnje poduzete u tim sustavima. Sustavni rizik koji se pritom neminovno javlja jest rizik da se zbog poremećaja u samom sustavu ili zbog nemogućnosti jednog ili nekoliko sudionika koji ne ispunjavaju svoje obveze da ispunjavaju svoje obveze pokrene lavina i dođe do nemogućnosti drugih sudionika sustava ili financijskih institucija da uredno podmiruju svoje obveze. Vama je poznato, kolegice i kolege, da u Hrvatskoj postoje tri sustava platnog prometa – hrvatski sustav velikih plaćanja pod kontrolom HNB-a dakle koje je vlasnik i upravitelj tog sustava, sudionici su banke HNB te Središnja depozitarna agencija. Zato tu je NKS, Nacionalni kriznički sustav, dakle sav sustav plaćanja preko FINA-, operativni upravitelj dakle tog sustava i vlasnik tog sustava je FINA, te sustav prijeboja i namjere Središnjeg odvjetničkog depozitarnog društva koji je pod kontrolom HANFA-e. Svi ti sustavi manje-više dobru su organizirani i sa njihovim funkcioniranjem na sreću nije bilo do sada većih problema. Problemi bi eventualno mogli nastati skorim ulaskom u Europsku uniju kada će pojedini platni nalozi iz inozemstva puno učestalije ulaziti u naš platni promet te se posljedično tome mogu pojaviti određeni rizici. Ti se rizici prije svega odnose na izvršavanje platnog naloga u slučaju otvaranja stečaja zbog nelikvidnosti pojedinih subjekata, i stoga je namjera da se oni ovim prijedlogom maksimalno smanje. Odredbama ovog zakona naime osiguravamo da svi nalozi za prijenos koji uđu u sustave platnog prometa prije otvaranja stečaja budu i realizirani. Pri tome konačnost namjere pojedinog naloga za prijenos znači da je nalog bezuvjetno i neopozivo proveden i da njegovo izvršenje ni na koji način nije moguće naknadno pobijati, odnosno poništavati. Time štitimo sve sudionike u platnom prometu, primarno vjerovnike dakako ili jednostavnije rečeno zakonom ćemo onemogućiti stečajne upravitelje da eventualno odbiju izvršenje platnih naloga koji su u sustav ušli prije trenutka otvaranja stečaja koji odredbama ovog zakona, a točno propisano u članku 47., dakle počinje na točno određeni datum, sat i minutu, donošenjem relevantne odluke suda ili drugog nadležnog tijela. Važno je još istaknuti kolegice i kolege da se sve većim širenjem platnog prometa izvan granica pojedinih država, tj. između subjekata koji nisu u istim državama, stvara povećana potreba za ujednačavanje propisa u zemljama Europske unije. Stoga, su u interesu svih, a temeljem u uvodnom dijelu navedenih direktiva nacionalna zakonodavstva ugrađuju jedinstvena pravila te time stvara podloga da se kroz interoperabilne sustave gubi što manje vremena u platnom prometu te postigne veća razina sigurnosti svih sudionika. Stoga, zaključno klub SDP-a podržati će ove, donošenje ovog zakona budući sa njegovim donošenjem pripremamo za skorašnji suživot unutar i financijskog sustava Europske unije, ubrzavamo sustave platnog prometa te stvaramo pretpostavke za izgradnju interoperabilnih sustava platnog prometa sa drugim članicama Europske unije, podižemo transparentnost sustava platnog prometa i sprječavamo eventualno zlouporaba stečajnih upravitelja kroz onemogućavanje probojnosti naloga za prijenos ili čak tempiranog otvaranja stečaja u trenutku izvršavanja pojedinih naloga za prijenos, nažalost bilo je i takvih slučajeva u našoj povijesti. Jednom riječju maksimalno smanjujemo rizike i štitimo sve sudionike u sustavu da zbog sporosti ili eventualne osporivosti prijenosa budu oštećeni neizvršavanjem njihovog platnog naloga. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Više nemamo prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se stvore uvjeti. Hvala.